розпочинаємо "годину запитань до Уряду". Сьогодні перший виступ буде новопризначеного і новообраного міністра України у справах ветеранів – Ірини Василівни Фріз. Я запрошую її до слова. І нагадую, після того будуть запитання від фракцій, а потім – від депутатів. Пані Ірина, будь ласка. Шановний пане головуючий, шановні народні депутати, шановні члени уряду! Дозвольте мені відзвітувати про те, що було зроблено нами після того, як парламент 15 днів тому ухвалив рішення про призначення мене на посаду За цей недовгий період нам вдалося зробити перші кроки. Зокрема було ухвалено відповідну Постанову про створення міністерства на засіданні уряду. Після цього було зареєстровано в Мін'юсті Міністерство у справах ветеранів. А також ми розпочали процедуру опрацювання законодавчих змін та безпосередньо роботу над новим Законом про ветеранів та членів їх сімей. Було також створено консультативно-дорадчий орган при Міністерстві ветеранів, тому що, на жаль, ми маємо певні обмеження в часі згідно дотримання законодавства, а саме: Громадська рада при Міністерстві у справах ветеранів може бути утворена лише за три три з половиною місяці. Отже, було ухвалено рішення про організацію консультативно-дорадчого органу, і цю Раду ветеранів очолив достойний представник ветеранської спільноти Володимир Лагута. Сьогодні я також буду готова презентувати вам погляд на майбутню діяльність Міністерства у справах ветеранів та про хід роботи щодо його запуску. Почну з цілей та завдань які ми перед собою ставимо. По-перше, це створення нової нормативної бази, на якій Міністерство у справах ветеранів буде працювати наступні десятиріччя. Нам потрібно створити якісний новий Закон про ветеранів та членів їх родин, він має вирішити питання статусу учасників бойових дій для бійців добровольчих батальйонів та нарешті поставити знак рівності між державними гарантіями та потребами ветеранів. Всі пільги, всі державні гарантії, всі сервіси мають виходити з реальних потреб ветеранів і відповідати вимогам часу. По-друге, ми маємо спростити усі процедури і створити якісно нову державну систему, яка була б абсолютно доступна і зрозуміла для ветеранів. Ветеран не має ходити з кабінету до кабінету, а має вирішувати усі питання в форматі "єдиного вікна" у Міністерстві у справах ветеранів. По-третє, ми маємо на меті розвивати систему громадського контролю. І окремим напрямом діяльності міністерства буде широкий план взаємодії, безпосередньо з громадськими організаціями. Ми хочемо запровадити формат, коли державні гроші, які виділяються на цей напрям діяльності або будуть виділятися на цей напрям діяльності міністерства, більше не будуть розподілятися за принципом "гроші до громадської організації ветеранів". Вони будуть виключно розподілятися на конкурсній основі під проекти, які будуть конкурувати між собою за тематиками, які будуть оголошені міністерством у консультаціях з Громадською радою та Радою ветеранів. Отже, по-четверте, ми маємо на меті запровадити саме проектний принцип співробітництва, що означає, що по певним проектам ми будемо залучати, в тому числі іноземних проектів, і не бюджетні кошти. Все це буде робитися для пришвидшення реалізації соціально важливих проектів, які потрібні ветеранам вже зараз. Щодо напрямів діяльності. По-перше, це створення стратегії та забезпечення прав ветеранів, надання відповідних державних послуг. Ми маємо російсько-українську війну, і це може означати, що кількість ветеранів буде лише зростати. Ми маємо повністю бути готовими до будь-якого розвитку подій, держава має гарантувати права і захист інтересів ветеранів, людей, які вчора, сьогодні і завтра будуть готові захищати нашу державу. Ми маємо розглядати різні сценарії розвитку подій, щоб оперативно відреагувати на потреби населення. Довгостроковий горизонт планування є вкрай важливим в даній сфері. По-друге, це вшанування пам'яті. Адже ми маємо кардинально змінити відношення до ветеранів, ми маємо повністю забезпечити на ідеологічному рівні відношення до ветеранів як до людей, які отримують шану і повагу в суспільстві. Я вже говорила про те, що, на жаль, те, що розрізняє ветеранів, те, що їх роз'єднує, не додає в в суспільстві розуміння до того, що саме зробили для нас ветерани і чому саме шана і повага має їх від держави забезпечуватися. Також ми маємо не допустити забуття наших героїв, які поклали своє життя за незалежність України. Не можна також допустити ситуації, коли пам'ять ветеранів буде зневажено в той чи інший спосіб. По-третє, це проведення аналітичної роботи щодо реальної кількості ветеранів та створення для їх потреб відповідних електронних сервісів. Я хотіла б вас проінформувати, шановні колеги, про те, що одним з перших напрямків на проектній основі буде створення єдиного реєстру ветеранів – Єдиного державного реєстру ветеранів, який впорядкує діяльність Міністерства у справах ветеранів, а відповідно і дасть можливість у цій сфері позбавитися будь-яких корупційних ризиків для того, щоб мати як статистику, так і відповідне розуміння, куди які пільги розподіляються і за якими потребами. На цій базі, на Єдиному державному реєстрі ветеранів буде утворена онлайн-система "Е-ветеран". Все це будуть проектні напрямки, і я сподіваюсь, що вони будуть здійснені за підтримки наших міжнародних партнерів, які розуміють необхідність утворення прозорої, адекватної системи, яка буде відповідати потребам ветеранів. Сподіваюсь також, що я про ці конкретні два напрямки зможу відзвітувати вам в найближчому майбутньому. Декілька слів щодо структури міністерства. Орган буде складатися із центрального апарату, який в свою чергу поділяється на політичні посади. Підрозділи будуть формуватися за принципом політики, реалізації політики та секретаріат. Також буде функціонувати науково-дослідний інститут з питань ветеранів та Громадської ради. Про це безпосередньо зверталися ветеранські організації щодо необхідності утворення в майбутньому, осяжному майбутньому, відповідної установи, яка б займалась вивченням потреб і інтересів ветеранів. На всі керівні посади в міністерстві буде проходити жорсткий відбір. Окрім проходження по конкурсу, буде відбуватися для всіх, хто має намір очолити очолити керівні посади в Міністерстві у справах ветеранів, необхідність пройти процедуру поліграфу, далі співбесіда з ейчарами і лише після цього може бути його призначення. Справа в тім, що Міністерство у справах ветеранів стартує навіть не з нульової точки, а отже, саме напрацювання, які б дали можливість спиратися на довіру ветеранів, є нашою головною метою, для того щоб ми спільно з ветеранською спільнотою мали можливість будувати це міністерство. Можу також підкреслити, що, якщо за конкурсом на ту чи іншу посаду буде за однаковою кількістю балів буде представлений ветеран та цивільний, перевага буде віддаватися ветеранам. Тому що Міністерство ветеранів має працювати за принципом "ветеран для ветерана". Всього в міністерстві ми плануємо зараз 325 посад, осіб, співробітників, з них: 125 – це тероргани, по 5 чоловік на область; 200 - за планом мають працювати в центральному апараті. Наголошую, що ця цифра не є завищеною, тому що включає працівників спеціалізованих напрямків, в тому числіcаll-центрів тощо. Хочу також повідомити вас про результати діяльності з курсів підготовки ветеранів війни та учасників АТО. До державної служби 500 заявок, з них 100 було відібрано, і 100 ветеранів отримали вже знання щодо державного менеджменту. Це їх перевага при проходженні конкурсу на державну службу, а відповідно їх можливість працювати в Міністерстві у справах ветеранів. Навчання відбувались за сучасними інтерактивними технологіями по спеціальності "Держуправління та адміністрування". Також буде заплановано проведення переговорів переговорів з іншими навчальними закладами в областях для того, щоб безпосередньо на місцях зробити подібні курси для ветеранів, які хочуть і прагнуть отримати відповідні знання для того, щоб працювати на державній службі. Таким чином, ми намагаємося створити орган, який буде повністю відповідати побажанням ветеранської спільноти. Окремо хочу зупинитися на системі "Е-ветеран". Це має бути сучасна інтерактивна, комфортна та єдина система обліку та надання послуг ветеранам. Ми створимо єдиний реєстр, в якому кожний з них буде мати власний електронний кабінет та за бажанням зможе встановити мобільний додаток і відповідно користуватися всіма сервісами, які надає ця система. Це надасть можливість кожному з ветеранів отримувати державні послуги або консультування в онлайн-режимі, відстежувати статус розгляду власних документів, вступати в безпосередні комунікації з представниками міністерства та отримувати необхідну інформацію. Ця система має бути розроблена на проектній основі і за підтримки міжнародних партнерів. Я сподіваюсь, що в цьому напрямку нам вдасться знайти можливість залучити наших міжнародних партнерів, які вже заявили про готовність допомагати в інституалізації Міністерства у справах ветеранів, тому що розуміють наскільки є важливим вже зараз працювання міністерства, яке буде захищати інтерес, а відповідним чином надавати ветеранам можливість відчувати себе гідними і необхідними державі навіть в цивільному житті. Можу зазначити, що ми повністю відкриті до співпраці, очікуємо розуміння та підтримку парламенту. Єдине, що буду звертатися до вас, колеги, з тим, щоб, незважаючи на те, що ми вступаємо в передвиборчій період, ми не використовували жодним чином ветеранів у власних амбіціях або задля підвищення власних рейтингів. Не потрібно нівелювати статус ветеранів в такий спосіб, не потрібно думати, що ветерани не розуміють, що їх використовують, вони всі це розуміють і зневажають нас, зневажають нас – політиків. Давайте ставитися до ветеранів з пошаною, давайте їх гідно сприймати в нашому суспільстві. Давайте давати їх можливості, рівні можливості, які дадуть їм відчуття, що вони потрібні державі. Тому що це молоді, амбітні, сильні, мужні і незламні люди і вони заслуговують на відповідну пошану, гідність від нас. Тому я прошу політиків не розділяти у передвиборчий рік ветеранів. Ми маємо навпаки зробити все, щоб єдиний ветеранський рух мав можливість впливати і захищати свої інтереси в політиці, а не роз'єднуватися завдяки різним амбіціям різних політиків. Щиро дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам, пані Ірина. Можна займати робоче місце.

Дуже прошу вас, верніть мені цей час, що мені не дають говорити. Дякую. Володимире Борисовичу, коротке перше питання. Кожен день по десять дзвінків від людей похилого віку, що ця частина газу, яка є як би у вигляді субсидії, достає опалити тільки кухню. Вони замерзають, сидять сьогодні в температурі 8-10 градусів. Дайте, будь ласка, доручення, перевірте, бо вони звертаються і на "гарячі лінії", і скрізь, але але кожен день 10-12 дзвінків. Сьогодні зранку знову з Нікополя були. Вони просять, перегляньте, бо зараз холоди, і вони не витримують, тільки кухні опалюються. Друге питання, Володимире Борисовичу. Зняли мораторій. Я зараз вам передам листи. З 1 січня, знаєте, це коли тримали-тримали животных в клетке, а потом выпускают… Будь ласка, 30 секунд. КУЖЕЛЬ О.В. Зараз всі контролюючі органи розіслали вже перевірки на рік. Наприклад, я вам покажу зараз справочку, наше підприємство українське "Фармак" вже отримало, що в лютому їх перевіряє 10 перевіряючих органів в цілому на 50 днів. Прошу вас, зверніться, зробіть окреме засідання по перевіркам, давайте якось влаштуємо, щоби просто не затравили власного виробника, який сплачує податки. Дякую. Доброго дня, вельмишановний пане Голово, колеги народні депутати, Олександра Володимирівна! По першому питанню. Треба індивідуально просто розібратися, оскільки норми, які встановлені, вони є реалістичними і фактичними, по яким проведені відповідні дослідження і розрахунки. Цього має бути достатньо на опалювальну площу. Якщо десь є можливі відхилення, ну треба по ним подивитися і допомогти в конкретних випадках. За моєю інформацію місто Нікополь прийняло рішення і повністю відмовилося від централізованого опалення, сьогодні у них нецентралізоване опалення, і там вони самі це питання регулюють. Що стосується мораторію на перевірку. Я не прихильник перевірок, як ви знаєте, але ми в цьому році фактично, в тому числі і на виконання рішень українського парламенту – зміни законодавства про державний нагляд, ми змінили взагалі систему нагляду. Зараз вона буде ризикоорієнтована. Нас не цікавить формально, підписано на розетці "220" чи не підписано. Для нас важливо в цьому об'єкті: безпечно для людей чи ні. І тому, як правильно ви сказали, такі контрольні перевірки можуть відбуватись за попереднім планом, який абсолютно є публічним. Тобто от підприємство, про яке ви сказали, воно знає, що протягом року в лютому, в листопаді - немає значення, до них прийде контрольна перевірка, але має бути абсолютно чіткий чек-лист. Вони навіть самі себе без чек-листа, без цього не може бути ніякої перевірки, і не буде, я вам гарантую. Ми маємо подивитись, наприклад, торгівельний центр, він безпечний з точки зору пожежної безпеки фактично, там, і там декількох параметрів чи ні. Якщо він безпечний, ніхто ніякий контролер не має права нічого там робити, і формально не шукати, за що зачепитись. Отак буде працювати система. І ні в якому разі це не каральна система, це система абсолютно європейська, але систему радянського такого суворого нагляду за формальними причинами ми фактично зруйнували. І з 1 січня тільки будуть допускатися до перевірок, які мають чек-листи конкретні по конкретним ризикам, а не по формальним ознакам, коли можливо товкти бізнес. Ми бізнес і підприємців будемо… підприємців, бізнес ми будемо захищати. Я не дам жодній контролюючій структурі перевищувати свої повноваження для того, щоби на когось чинити тиск. Бізнес і підприємці вимагають поваги і вони її отримають. Дякую. Дякую. Від "Опозиційного блоку" Німченко Василь. 10:23:40 НІМЧЕНКО В.І. Шановний Володимир Борисович, шановний Володимир Борисович! Німченко народний депутат, "Опозиційна платформа". Скажіть, будь ласка, Володимир Борисович, скоро буде січень і лютий. В прошлому році ви, я вам чесно кажу, обманули наших співвітчизників, сказавши, що ціни не піднімуться, а вони піднялись. На сьогоднішній день із субсидій було заявлено вами і прийнято в бюджеті стосовно 20 мільярдів, які підуть на монетизацію. Скажіть, будь ласка, сейчас людям, не мені,

по-перше, я ніколи нікого не обманював, і ви маєте це визнати, тому що ви ж не перекручуйте мої слова. Я сказав в минулому році про те, що в цьому опалювальному сезоні – я відповідаю за свої слова – ніяких підвищень цін на газ не буде. І як би мені не було важко, я це слово стримав. І в минулому опалювальному сезоні ні на гривню не підвищилася ціна газу. Я це сказав і я це витримав. Це перше. Друга позиція. Тому, будь ласка, мене, не треба мене… або цитуйте точно, або не перекручуйте. Друга позиція, що стосується монетизації. Ви абсолютно праві в тому, що з 1 січня 2019 року буде проведено 3 етапи монетизації з особовими рахунками, з зарахуванням на ці рахунки спеціальних грошей для отримання соціальної підтримки у вигляді субсидій українськими громадянами. Хочу підкреслити, що за 27 років незалежності нашої держави ми це робимо вперше.

Шановний пане Прем’єр-міністр, я отримую, люди платіжки присилають про те, що їм виставляють борги вигадані за спожитий газ при тому, що люди потратилися, встановили лічильники, економлять: під трьома ковдрами сплять, вночі газ вимикають, тому що встановлена така ціна на газ, що неможливо її нормальній людині сплатить. І, незважаючи на всі ці заходи економії, їм ще виставляють рахунки за газ, який вони не споживали. Уявіть собі реакцію людини, яка отримає цю платіжку. Що ви робите для того, щоб припинити цей грабіж людей, щоб їм не виставляли вигадані борги? Ми зверталися до вас із вимогою змінити наглядову раду "Нафтогазу". Держава – засновник державної компанії "Нафтогаз". У цій наглядовій раді іноземці. Нащо вони нам треба? Що уряд зробив для того, щоб вернуть 45 мільярдів, 45 мільйонів євро премій, які собі заплатили посадовці "Нафтогазу"? Що ви зробили для того, щоб унормувати питання оплати праці, щоб мільйонні зарплати не отримували посадовці "Нафтогазу" …і щоб не залазили в кишені до українців? Тому що, коли ви розказуєте про успішність і рентабельність "Нафтогазу", "Укргазвидобування" – за чий рахунок? За рахунок бабусів, дідусів, кожної робочої людини. Залізли, паразити, в кишеню, ограбили, поклали собі і вивели в офшори на рахунки, той – мамі в Америці, той – жінці в Ліхтенштейні. Коли порядок буде наведений в цих питаннях?! 10:27:33 ГРОЙСМАН В.Б. Дякую, шановний Олег Валерійович. Я теж стурбований, бо я бачив інформацію через засоби масової інформації про те, що людям виставляють і підвищені ціни за газ чомусь, більше 85 гривень, і нараховують якісь ефемерні борги. Хочу зразу сказати на всю країну. Перше. Платіть тільки за фактично спожитий газ. Це перше. Платіть не більше 8,55 гривень – це друге. І третє. Все інше – то є шахрайство з боку постачальних організацій. Я це категорично заявляю. "Нафтогаз України" дав роз'яснення, з якого виходить те, що, про те, що я сказав, да, що ніяких попередніх боргів і бути не може ніяких нарахувань. Тому я підготовив сьогодні доручення і звернусь до міністра енергетики, звернусь до національної комісії, яка є незалежна, але яка має повноваження контролю і перевірки. Їх треба "вжарить" по перше число. Тому що по-іншому так не буде. Вони, монополісти, вже просто сіли всім на шию і звісили ноги. І це стосується і підключення до мереж, ми знаємо, скільки є проблем сьогодні в Україні і так далі. Тому я вважаю, що нам потрібно, всім нам з вами підтримати національну комісію з точки зору її контрольних функцій. І потрібно їх залучати до відповідальності. Вони мають за це платити огроменні штрафи, якщо вони над людьми знущаються. І що стосується премій. Якщо ви пам'ятаєте, я в цій залі сказав про те, що уряд ухвалив рішення обмежити будь-які виплати, що стосуються підвищених виплат, винагород. І ми це рішення ухвалили і таке обмеження ввели. І наступне. Всі ті контракти у всіх високооплачуваних керівників державних компаній, які завершуються, будуть переглядатись на нових умовах, з нормальними заробітними платами, а не космічними. Я жодного контракту з космічними зарплатами не підпишу. Тобто зараз вони завершуються, і після того ми будемо пропонувати абсолютно…

Іван Спориш, "Блок Петра Порошенка", Вінниччина. Я хочу передати слово Олегу Барні. Доброго дня! Шановний Прем'єр-міністре, до мене звертаються представники освіти, медицини, сільської медицини, дошкільних закладів і приватні підприємці, дрібні приватні підприємці Тернопільщини. Склалася непроста ситуація, внаслідок якої облгази накладають великі штрафні санкції непідйомні, до півмільйона, на простих підприємців внаслідок того, нібито вони користувалися газовими лічильниками протягом 3 років, які були не перевірені, хоча паралельно проводили плату за газ. Таким чином, розглядається… це або їх корупційна схема, внаслідок якої вони свідомо не перевіряли лічильники, щоб нарахувати великі штрафні санкції із закладів охорони здоров'я, освіти, дошкільних закладів, медицини і приватних підприємців…

газовим обладнанням, що ставило під загрозу життя і здоров'я дітей і людей, що є недопустимим. Тому я звертаюся до вас, пане Прем'єр-міністре, особисто взяти під контроль цю ситуацію. підтримувати розвиток підприємництва, бізнесу як економічної основи на селі і скасувати ці злодійські, корупційні штрафи. Дякую. 10:31:39 ГРОЙСМАН В.Б. Дякую. Ви знаєте, от те, що я чую, це, дійсно, дуже насторожує. Тому я думаю, що ми приймемо рішення – доручення уряду в середу, або інший документ, для того щоб національна комісія, ми будемо ініціювати перед національною комісією глибинну перевірку всіх облгазів країни, бо те, що ми чуємо сьогодні, говорить про те, що вони виходять поза межі своїх повноважень, і люди від цього страждають, і ми не маємо права це допустити. Напевно, навіть зробимо спільну групу: НКРЕКП, урядова група, Мінрегіон, Міненергетики - і почнемо їх приводити до тями. Дякую. Семенуха Роман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Шановний Володимир Борисович, маю до вас два питання в контексті вчорашніх змін до бюджету поточного року. Вчора Рада за пропозицією уряду зменшила плановані надходження від приватизації до 18 мільярдів гривень. Наскільки реалістичними є взагалі ці цифри, оскільки всі попередні роки, ще починаючи з уряду Яценюка, ставилося 17 мільярдів гривень і ця цифра навіть близько не виконувалася? Згідно даних Держказначейства, наприватизували цього року всього за 10 місяців 100 мільйонів І взагалі чи не на часі під час воєнного стану призупинити приватизацію стратегічних об'єктів, зокрема "Центренерго"? Це перше запитання. Друге запитання. Вчора Рада так само підтримала пропозиції уряду збільшити дефіцит Пенсійного фонду майже на 11 мільярдів гривень. Тут у мене виникає питання. Під час вашої розпіареної пенсійної реформи ви казали, що одне з головних завдань – це стабілізація цифри дефіциту Пенсійного фонду. Але вже цього року ви пропонуєте збільшити на 11 мільярдів гривень, наступного року до 166,5 мільярдів гривень. В чому причина? Це банальні помилки в обрахунках… В чому причина таких прорахунків по дефіциту Пенсійного фонду? Чи це прорахунки Міністерства соціальної політики? Чи банально не виконується план по збору, зокрема єдиного соціального внеску, і що буде далі в 2019 році? Дякую. Дуже дякую, пане народний депутат. Перше. Від малої приватизації в цьому році не 100 мільйонів, а 456 мільйонів. посилаєтесь на дані Державного казначейства, то я вам говорю, ви сказали неправду, не 100 мільйонів, а 456 мільйонів. Якщо хочете правильно – 455 мільйонів 900 тисяч. Що стосується великої приватизації, в чому була проблема і попередніх урядів. В тому, що в законодавстві про приватизацію було 7 різних різних законів. Ці закони були абсолютно закриті і формували закриті клуби по… за копійки скуплення державних активів. Те, що ми бачимо сьогодні, 456 мільйонів – це цифри відкритих, публічних, конкурентних аукціонів. Такого в Україні ніколи не було. І ми тільки запустили цю систему відповідно до нового законодавства лише в липні цього року. Це перше. Друге. Закон про велику приватизацію вступив в дію тільки в березні цього року. Але якщо ви подивитесь на процес приватизації, то ви зрозумієте, що новий закон передбачає, що ми залучаємо до великої приватизації з гарною репутацію найвідоміших консультантів, радників. І сьогодні по цим всім об'єктам розпочались процедури і радники отримані. Далі, для того, щоб підготувати об'єкт до приватизації, потрібно до 1 року, провести аудити, оцінки і все інше. Крім того – road show для того, щоб залучити якісні інвестиції в державні компанії. Тому – так, на це потрібен час, це не робиться за одну хвилину, а робиться відповідно професійно для того, щоб це було відкрито. Це що стосується приватизації. А тепер що стосується пенсійних виплат. Ну, я ще раз хочу повернутись до того, що ви маєте вчити матеріальну частину. В матеріальній частині написано, що на початок змін пенсійної системи, які були конче необхідні, дефіцит пенсійної системи становив приблизно 140 мільярдів гривень. Ви чуєте, 140 мільярдів гривень – це… 140 мільярдів! А тепер далі. Ви не забувайте, що ми просили парламент подивитись на пенсійну реформу для військових, що не було поки що зроблено, і рішенням уряду ми підвищили пенсії військовим. І це означає, що плюс ще 27 мільярдів. От вам 167 мільярдів. А 10 мільярдів, які ми перерозподілили, тому що всі видатки будуть проведені по тим програмам, – це якраз зменшення дефіциту Пенсійного фонду. Тому що цей дефіцит зберігається і буде зберігатись ще 7 рокам по нашим розрахункам. Тому, колега, я глибоко переконаний в тому, що те, що ми зробили в 17-му році, почали зміни пенсійної системи, – був правильний єдиний шлях. Тому що нас змушували підвищити пенсійний вік до 63 років. Ми цього уникли, ми на це не пішли. Зараз пенсії відповідно до заробітної плати підвищились. У нас є великий прошарок людей, які мали маленьку заробітну плату і невисокі виплати в Пенсійний фонд, там маленька пенсія, от з цією пенсією маленькою треба боротись, її треба збільшувати. Тому перший перерахунок – 1 січня для військовослужбовців, другий перерахунок масштабний – з 1 березня 2019 року.

Днями відбувся форум місцевого самоврядування, третій, де обговорювали хід децентралізації і де всі практично учасники визнали цю реформу, як одну із самих найуспішніших. Але піднімалось багато питань. І одне з них, я звертаюсь до вас, Володимир Борисович, з таким. Як ви відноситесь до того, щоб змінити Закон "Про місцеві вибори", де передбачити максимально мажоритарну складову? Адже сьогодні по діючому закону майже третина наших громадян не представлена депутатами в органах місцевого самоврядування. Дякую. 10:38:32 ГРОЙСМАН В.Б. Дякую, шановний Микола Трохимович! Я теж хотів би сьогодні привітати всіх з Днем місцевого самоврядування. Цей день набуває нового змісту. Я сам є представником місцевого самоврядування, фактично в місцевому самоврядуванні пропрацював більше 8 років. І хочу сказати, що те що ми з вами зробили за цю каденцію в реформі децентралізації, це заслуговує серйозної поваги, і ми вже маємо перші результати. Тому це не просто вітання, а від мене слова вдячності за повноцінну, широкомасштабну підтримку цієї реформи, яка дала можливість мільйонам українських громадян отримати абсолютно нові можливості. І ми бачимо, там, де об'єднані громади створені, там, де є нові фінансові можливості, зовсім по-іншому відбувається вирішення місцевих проблем. Більше того, формується стратегія розвитку цих територій, що дійсно тішить. Але хочу також і сказати, що, на мій погляд, з 2014 року, коли ми запропонували реформу, ми виконали ті завдання, які стояли перед нами. І перший етап реформи місцевого самоврядування завершено. Я б на форумі презентував другий етап, новий другий етап, який буде тривати 600 днів, і він дасть нам можливість сформувати територіальну основу, щоб всі громади стали сильними. І нам потрібно обов'язково, в тому числі і зміни до Конституції. І я хотів би попросити український парламент, бо попереднє скликання, що б хто не казав, вони не розуміли проблем місцевого самоврядування і не готові були підтримувати децентралізацію, тільки цей парламент зробив рішучі кроки. Тому я просив би, шановні колеги, давайте сформуємо порядок денний, виходячи з продовження реформи місцевого самоврядування і децентралізації, включно із змінами до Конституції, які будуть відповідати абсолютно повністю сучасним вимогам, і проведемо, і закріпимо ці зміни так, щоб ніхто не міг їх зруйнувати. Я щиро розраховую на те, що цей парламент об'єднається і ми зможемо за 600 днів, за рік цього парламенту… …за рік цього парламенту ухвалити необхідні закони для того, щоб реформа була ще більш успішною і незворотною. Дякую всім і ще раз вітаю. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Від групи "Партія "Відродження" Кіссе

За вашим дорученням реалізується процес будівництва дороги Тарутине–Арциз. Ну ми бачимо, що в цьому році завершити цю дорогу неможливо, я вносив пропозицію в бюджет, але вона не пройшла. Дуже прошу дати доручення, щоб у наступному році дорога Тарутине – Арциз – Сарата увійшла в план і була збудована. Друге питання. Ви давали доручення про виготовлення кошторисної документації колії Одеса – Березине – Басаробяска (Молдова) – Рені.

Дякую, шановний Антон Іванович. Перше, по колії, ми працюємо з нашими молдовськими партнерами, там треба спільне ТУ визначити, з точки зору пропускної потреби цієї лінії і її вартості. Тому в принципі це питання опрацьовується. Що стосується доріг, шановні колеги, пам'ятаєте скільки було критики на адресу уряду, що от ви, мов, говорите, що дороги будуть будуватися, а нічого не будуєте. Сьогодні вже ні в кого немає сумніву, що ми почали будувати масштабно дороги в Україні? Думаю, що ні в кого немає. І наступний рік буде ще більш масштабніший, я це абсолютно чітко підкреслюю. Беззаперечно, все в один рік виконати неможливо, але у нас вперше у 18-му році була створена стратегія розвитку українських доріг і їх будівництво. І за п'ять років ми маємо з вами побудувати, об'єднати всі обласні центри між собою: від сходу до заходу, від півночі до півдня, і ми це зробимо обов'язково. Єдине, що на це потрібен час, кошти ми передбачаємо, і дякую парламенту за вчасно ухвалене рішення про формування Державного бюджету на 19-й рік, в якому ці питання враховані. Єдине, що хотів би підкреслити, що ми будемо опрацьовувати і інші дороги, в тому числі і про те, що ви сказали, ми візьмемо це до уваги. в цих коштах, 17 мільярдів місцевих, майже 55 мільярдів – загально на всі дороги, це рекордна цифра за всю історію нашої незалежності, і 17 мільярдів – на місцеві дороги. Нам треба покращувати управління місцевими дорогами і інвестиції в їх розвиток. Тому що не тільки між обласними центрами їздять люди, а і між районними центрами люди їздять, але це вже відповідальність обласних державних адміністрацій. І ми жорстко будемо вимагати від них якісної роботи в наступному році, бо багато хто в принципі не зміг виконати ті завдання, які на них були покладені. Надіюсь в наступному році вони цю ситуацію виправлять. І щодо місцевих виборів, Микола Трохимович задав питання. Задумайтесь над одним питанням, колеги, можливо, це теж потребуватиме врегулювання. В 15-му році були проведені місцеві вибори на підставі нового Закону "Про місцеві вибори", як ви пам'ятаєте. Нам потрібно проаналізувати цей закон, визначити, які там були... Дякую, Андрій Володимирович. Визначити, які там були помилки в цьому Законі "Про місцеві вибори" і підкоригувати ці помилки, виправити їх для того, щоб у 20-му році ми мали якісне законодавство про місцеві вибори. Тому ми будемо виходити з такою ініціативою і будемо просити вас: створення групи для аналізу і пропозицій щодо удосконалення реформи… системи місцевих виборів. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Колеги, зараз буде заключне запитання від фракцій, а потім запис від народних депутатів, щоб всі орієнтувались. Зараз Шахов від групи "Воля народу" запитання, а потім від депутатів. Сергій Шахов, Політична сила "Наш край". Шановний Володимире Борисовичу! Вже декілька дні проблема з сайтом, який не працює по купівлі квитків. І сьогодні суспільство стурбоване тим, що він не відновить свою роботу – перше. Ситуація така, що на 20 грудня тільки він буде нормально працювати – така заява Міністерства транспорту. Ми не можемо навіть з Луганщини привести 500 дітей на свята в Київ. По-друге, скажіть, будь ласка, Володимире Борисовичу, мільярд гривень не було сплачено заборгованості по заробітних платах шахтарям, йдуть новорічні свята, перед Днем шахтаря не заплатили зарплати, сьогодні зарплати також не сплачені, хто понесе відповідальність за це? І коли буде відсторонений від посади для розслідування міністр енергетики та палива, вугільної промисловості Насалик? Я, поки ви задавали питання по купівлі електронних білетів, я зайшов на сайт. Я не знаю, який ви сайт мали на увазі, але… ну, от є електронний білет з, наприклад, я взяв Рубіжне Луганської області до Києва, купе-економ 292 гривні 88 копійок, 166 гривень 20 копійок – плацкарт. але я все рівно подивлюся, щоби там не було... я знаю, що там були технічні збої, начебто на вчора все було виправлено. Дякую. Що стосується, тут є міністр, якраз до якого ви зверталися, я зараз йому дам слово, будь ласка, і потім повернуся по шахтарям. Дякую, пане Шахов, за запитання. Перше. Хочу сказати... Включений, включений мікрофон. Дякую за запитання, шановний народний депутат. Перш за все, хочу всіх просто поінформувати, що за 11 місяців цього року у вугледобувній галузі України не зменшили, а збільшили видобуток вугілля практично на 5 відсотків. Що стосується оплати заробітної плати шахтарям, то повинен сказати, уряд в повній мірі, я хочу наголосити, в повній мірі виконав свої зобов'язання щодо оплати ціни різниці вартості по державним підприємствам. На сьогоднішній день заборгованість по заробітній платі складає 196 мільйонів, а підготовлена платіжка, починаючи з вівторка, на останню оплату в 320 мільйонів. Я хотів би, щоби ви, шановний народний депутат, розрізняли два платежі: платіж-зобов'язання держави по різниці в ціні так званому штату і оплаті нештату, яка оплачується виключно з реалізації вугілля, і це є відповідальність виключно державних підприємств. Дякую вам. Отже, колеги, зараз запис на запитання від народних депутатів, 20 хвилин, тому кожен, хто має намір взяти участь в обговоренні і задати питання, прошу записатися, будь ласка.

Дякую бойовому побратиму Івану Савку за передане слово. Шановні Прем'єр-міністр, згідно даних Національної антикорупційної прокуратури було затримано двох працівників нашої Державної космічної агенції, які зробили схему і розікрали кошти, направлені на створення національного проекту зв'язку "Либідь". І моє питання полягає в тому, що вже більше року я звертаюся до вас навести порядок в Державній космічній агенції. зараз знаходиться в такому стані, що просто, як гангрена, руйнує всю галузь. І той стиль керівництва, який зараз там є, він не дає нам можливості нормально і ефективно планувати роботу Державної космічної агенції і ефективно використовувати той інтелектуальний промисловий потенціал, який існує у нашої держави. Коли нарешті Кабінет Міністрів наведе порядок в космічній галузі, призначить відповідних… …призначить нормальних, відповідальних керівників, які будуть нормально планувати діяльність і, саме головне, нести моральну або юридичну, або іншу відповідальність за наслідки своєї роботи? Тому що та "ліга червоних директорів", вона, окрім розкрадання державних коштів, нічого для нашої держави не зробила, займаючи відповідні посади. Хто може впливати на Кабмін, щоби ці люди продовжували залишатися на своїх посадах? Давайте наведемо порядок нарешті в космічній галузі. Дякую. Дякую, Андрій Анатолійович, за ваше запитання. Я повністю підтримую, що порядок має бути у всіх сферах і, зокрема, в такій надважливій як космічна галузь. Декілька питань. Перше. Керівники космічної галузі призначаються на підставі публічних конкурсів відповідно до Закону "Про державну службу". такий конкурс був проведений, і був призначений такий керівник. Це перша позиція. Позиція номер два: що стосується управління. Управління галуззю здійснює Міністерство економічного розвитку і перший віце-прем’єр-міністр це курує. Фактично вони сьогодні займаються тим, щоби допомогти навести лад в цій сфері. І третя позиція: що стосується злочинців. Будь-які злочинці на будь-яких посадах, на будь-яких… в будь-яких сферах, якщо скоїли свій… якщо скоїли злочин, мають нести за це відповідальність. Банально, але правда: бандитам – тюрми. Якщо вони бандити. Дякую. Володимир Борисович, у мене є до вас запитання. Все ж таки хотів особисто вас спитати як Прем’єр-міністра, як людину. Як ви хочете ввійти в історію: як уряд Гройсмана, який за його часів підняли найбільше ціну в історії України за газ – у 7 разів від реальної вартості, збільшили для населення; як уряд, який за його часів збільшився державний борг чи як уряд Гройсмана, який за його часів продають за безцінь державну власність, стратегічні підприємства, в тому числі для олігархів? І я хочу згадати, що якраз і Григоришин, російський олігарх агресора, так, який сьогодні має на меті купити "Центренерго", який… зменшено вартість в рази: в шість разів – "Одесаобленерго", "Сумиобленерго" – і все це продається за копійки. В тих областях, де введений зараз воєнний стан, там, де зараз навпаки мали би націоналізовувати і вводити санкції особисті до представників країни-агресора, ви це за копійки продаєте

Я хочу ввійти в історію як людина, яка внесла свій внесок в успіх нашої української держави і не за допомогою мікрофона, а за допомогою реальних справ, які дуже важко даються, дуже важко. І повірте мені, що я за те, щоби все було дешево, навіть безкоштовно, а заробітні плати і пенсії були дуже високі. Але я відрізняюсь від пустословів тим, що я реально розумію ситуацію. Яка в принципі відповідальність від того, хто говорить і не несе жодних наслідків? Та ніякої. А мені потрібно як Прем’єр-міністру забезпечити стабільність у країні, стримувати зростання цін, зробити все для того, щоби економіка зростала, щоби виплачувати пенсії, зарплати, краще, щоб вони зростали. От які завдання стоять сьогодні перед нами: будувати дороги, забезпечити людей безкоштовними ліками, допомагати змінами в медицині і так далі і так далі. В мене купа завдань, як у нашого уряду в цілому. Я більшості депутатів парламенту вдячний, що ми приходимо сюди за підтримкою, і ми її отримуємо в багатьох-багатьох питаннях, тому що це є надзвичайно важливо. Це перше. І друге. Дивіться, будь-яка приватизація будь-чого в країні відповідно до закону, який ухвалив український парламент, росіянам заборонена – раз. Друге: ми нічого ще не продали, а йде аукціон, відкритий, публічний чи не вперше. Не контрольований продаж, а реальний продаж – приходьте, купуйте. Будь ласка, будь-хто може купувати. Третє. Я вважаю, що на державних підприємствах сьогодні панує корупція, відкати, неефективність і розкрадання. І я не хочу цього терпіти. І вам не раджу це прикривати. Тому я вважаю, що є публічність, є відкритість. Якщо у вас є дані, що хтось, хто бере участь у аукціонах, має якесь відношення до росіян – жодного активу на жодну гривню… Жодного активу на гривню навіть не може бути їм продано. Тому давайте не маніпулювати, а говорити реально. А я наголошую на тому, що інвестиції в державну власністю – це нові робочі місця, це заробітна плата, це конкурентність і ефективність, і, врешті-решт, боротьба з корупцією. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я запрошую до слова народного депутата Папієва. Дякую. Прошу передати слово народному депутату Шурмі. 10 порушень антикорупційного законодавства листопада і на 7 місці, почесному, там знаходиться в.о. міністра охорони здоров'я Супрун, тут все зрозуміло, я навіть не буду задавати запитання, хай вони розбираються. А в мене є запитання наступне. 1 квітня призупиняється дія угоди з Російською Федерацію, що вчора затверджено ще й законом, між Україною. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, що там працює 3,5 мільйони громадян України, вони працюють? Там є величезна діаспора з нашими етнічними, культурними, мовними, релігійними цінностями. Як ми будемо дальше захищати наших людей, оскільки цей договір передбачав правовий захист? Це є перше питання. І друге. Ми ж повинні зрозуміти, що там ще й існують проблеми з пенсіями, які ще за часів Радянського Союзу наші люди заробили і по договору ішов… ті пенсії, які зароблені за часів Радянського Союзу, і люди проживають тут, існував взаємозалік. Що ми, як ми будемо дальше захищати тих наших людей? Те, що договір припинено, це зрозуміло. А от реальний захист трьох з половиною мільйонів людей? Дякую. Дякую, Ігор Михайлович, за ваше запитання. Я перше, що хочу сказати. Беззаперечно, уряд виконає будь-яке рішення українського парламенту з точки зору всіх нормативно-правових актів, законодавства і так далі. Але я розумію, що у нас є наші мільйони громадян, які мають бути захищені. Тому є ціла низка різноманітних правових угод, в тому числі консульська конвенція, яка забезпечує дотримання прав і механізми захисту прав громадян. Це перша позиція. І тому це не означає, що ми маємо забути про наших громадян. А ми навпаки маємо дбати про збереження їхніх прав і непорушення їх. Хоча про права і непорушення прав говорити по відношенню до росіян, офіційної влади Кремля неможливо. Сьогодні наші хлопці у в'язницях російських прикуті тільки тому, що вони виконували свій обов'язок і свій державний обов'язок перед нашою державою. Вони просто взяли і кинули у свої в'язниці безпідставно, без жодних якихось підстав і так далі. Я не говорю про те, що вони хотіли їх спочатку вбити взагалі. Тому ми маємо об'єднати весь світ навколо… Ви там не смійтесь, колега народний депутат, напевно, ви з цього смієтесь? Ні-ні, не вас, Ігор Михайлович, ви що? Я просто побачив там посмішки, мене це просто дивує. Я наголошую на тому, що наше завдання сьогодні – захищати кожного, в тому числі і тих, хто сьогодні у в'язницях Кремля. І ми маємо забезпечувати їхні права, і об'єднувати навколо цього весь світ. Тому все будемо робити, щоб наших громадян підтримувати. Що стосується нашої національної культури. Ні-ні, ви все нормально, Ігор Ні-ні, ви не сміялись. Шурма не сміявся, він дуже серйозне задав питання, я не про вас, ви що, я з повагою. Що стосується наших… ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, 30 секунд. Що стосується наших культурних центрів, нашої культури і самобутності і захисту її в Росії, це правда, там є величезні загрози, на які треба адекватно реагувати. Хоча я наголошую, що для російської влади закон абсолютно є неписаним, вони, як хочуть, так і поступають в різних випадках.

Дякую. Запрошую до слова народного депутата Бурбака. 10:59:59 БУРБАК М.Ю. Шановний Володимире Борисовичу, всій країні вже відомі факти незаконного захоплення влади в місті Чернівці фірташевськими запроданцями. Вони пішли далі – вони тепер хочуть заморозити моє рідне місто Чернівці. Було відключено від опалення Буковинський медичний університет, ліміти були. Було відключено від опалення Чернівецький національний університет. Пішли далі – у Хотині відключають адміністративні будівлі. Вони навіть морозять свою міську раду, де вони сидять. Скажіть, будь ласка, я вчора звернувся з трибуни парламенту до Генеральної прокуратури, до Служби безпеки, тому що такі факти по всій Україні. Вважаю, що це агресія, вважаю, що це диверсія, коли у воєнний стан починають відключати будівлі по всій Україні. Вимагаємо від правоохоронних органів відреагувати, також від національного регулятора, бо він мовчить, і також, щоб була жорстка реакція уряду. Яке ваше ставлення до цих подій? Дякую. Максиме Юрійовичу, я точно можу сказати, що жодних підстав заморожувати людей просто немає. І я це говорю як людина, яка не один провела опалювальний сезон у своєму житті. І не треба прикривати оцю безгосподарність, безвідповідальність на місцях тим, що начебто їм хтось там заважає. Весь сезон запущений, рішення уряду всі прийняті. В процесі опалювального сезону забороняється відключати від теплопостачання і так далі. Воно все прийнято. Що ще треба зробити? Тому я, як сказав у попередній відповіді: ми зробимо у середу комісію, ми звернемося до національного регулятора з проханням, щоб вони на це питання відреагували. І будемо просити депутатів теж взяти в цьому участь, для того щоб об'єктивно, публічно, відкрито забезпечити наведення там порядку. У уряду немає механізму прямого, там, наприклад, якесь прийняти рішення, щоб оце навести… Якби у нас були такі повноваження, повірте, я би це зробив ще дуже давно, бо мені багато чого не подобається в тому, що роблять сьогодні монополісти, в тому числі і державні компанії. Але важелів впливу на це у уряду майже немає, майже немає. Тому і це треба змінювати в тому числі. Дуже дякую. Я повністю підтримую. Людям повинно бути затишно і тепло в своїх оселях. Дякую. Віктор Галасюк, Радикальна партія. Шановний Володимир Борисович, сьогодні для всього українського суспільства абсолютно очевидна помилковість економічної політики влади. Робите багато, але що це? Латання бюджетних дірок; це бухгалтерія замість стратегії; це підвищення тарифів на газ і стримування заробітних плат під дудку Міжнародного валютного фонду; це набирання нових іноземних кредитів; це те, що не створює українцям мільйонів робочих місць, які потрібні, це не піднімає доходи українцям, це ще більше заганяє країну в залежність. В той же час команда Радикальної партії запропонувала чітку альтернативу – промисловий пакет реформ: індустріальні парки, які дозволять залучити мільярди доларів інвестицій в економіку країни; "Купуй українське, плати українцям", які дозволять дати багатомільярдні замовлення українським заводам, а значить, робочі місця і зарплати українцям; безкоштовне приєднання до інженерних мереж, яке зніме найбільший бар'єр на вхід в українську економіку.

Дякую, Віктор Валерійович. Дивіться, не зовсім, ну, об'єктивно, тому що я наполягаю, ми наполягаємо, наш уряд, на погоджувальних радах про той порядок денний, який необхідний, в тому числі от ви говорите про економічну стабільність і економічне зростання. Бюджет є дуже важливим елементом цієї стабільності. Уявіть собі, щоб ми ввійшли в 19-й рік без бюджету. Це повна розбалансованість, це величезні загрози і виклики, які би ми не могли би долати, тому що немає інструменту подолань. Що стосується економічного зростання. Ну ви очевидно праві в тому, що тільки через економічне зростання можливо досягти сталості в розвитку нашої держави. І тому ми постійно боремось за те, щоби залучати інвестиції, створювати нормальний клімат. І, більше того, пріоритетом наших дій на 2019 рік, одним із пріоритетів, саме є економічне зростання, яке передбачає в тому числі створення якісного бізнес-клімату і проведення нових регуляцій, які дозволять більше залучати інвестицій для розвитку національної економіки. Це позиція номер один. Більше того, ми зробили з вами пакет необхідних економічних законів, яких є 35, в тому числі авторства всіх фракцій, які передбачають полегшення ведення бізнесу і створення нових механізмів для відповідного зростання. Ми підтримуємо в тому числі, що стосується підключення до енергетичних мереж, там треба навести порядок. Без парламенту, без закону це неможливо зробити і це є очевидний факт. Ми підтримуємо ряд інших законів, зокрема Закон про концесії – це серйозне вікно для залучення інвестицій в економіку нашої держави, який потребує в тому числі і вашої підтримки. Тобто, топ-35, яких вже більше 13 законів ухвалені, треба продовжувати і ми повністю як уряд підтримуємо такий порядок денний. Єдине, що процедури самого парламенту вони є такими достатньо складними, і я тут хочу підтримати Голову українського парламенту, який говорить про необхідність проведення реформи парламенту. Це не справа уряду, але я можу просто висловити свою думку як колишній Голова Верховної Ради. Я вважаю, що ця реформа на часі і якби ви… І якби ви могли ще в цій каденції прийняти цю реформу, для того щоби підвищити ефективність роботи українського парламенту, набагато більше можливо було би приймати законів і набагато якісніших. Дуже дякую за ваше запитання. Дякую. Тільки реформа передбачає ускладнення процедур, а не спрощення їх. Дякую вам. Голуб, будь ласка. Дякую за підтримку, пане Прем'єр-міністр. Владислав Голуб, 197 виборчий округ, Черкащина. Шановний Володимир Борисович, мій округ представлений здебільшого сільським населенням. І от практично на кожній зустрічі у себе на окрузі я зіштовхуюсь із проблемою, коли мешканці мого округу, а це здебільшого селяни, як я сказав, в минулому це малозабезпечені працівники, доярки, інші працівниці колгоспу, не мають належного пенсійного забезпечення. Люди дуже стурбовані в зв'язку з майбутнім підвищенням цін на газ щодо пенсійного їхнього забезпечення і взагалі можливості вижити. Тому я хочу ще раз до вас звернутися все ж таки переглянути формули нарахування пенсій для саме сільського населення. Це перше запитання. І друге. Хочу підтвердити слова пана Шахова щодо ситуації, яка склалася на "Укрзалізниці". Нехай вам покажуть кадри, що вчора було на Київському вокзалі. Квитки, наприклад, до мене також мешканці мого виборчого округу звертаються: квитки на західному напрямку купити неможливо. Я думаю, що це певний саботаж, коли перед закінченням року, перед Святим Миколаєм, Днем Святого коли дуже багато людей намагаються поїхати і відвідати своїх рідних, просто не можуть фізично цього зробити. Я вважаю, що це був певний саботаж дій "Укрзалізниці". Якби ми були в якійсь західній країні, за такі речі точно б керівництво "Укрзалізниці" несло б дисциплінарно, а можливо, і кадрову відповідальність. Тому, будь ласка, втрутьтесь в цю ситуацію. І я сподіваюсь, що ця проблема буде вирішена. Дякую за можливість задати запитання. Дякую. По залізниці я вже відповідав. Насправді це неприйнятно. Але я розумію, що… Вони це пояснюють технічним збоєм. Я розумію, що технічний збій може бути і тут немає стовідсоткових захистів. Але я переконаний в тому, що немає жодного прощення, система має працювати достатньо стабільно. Що стосується пенсіонерів. Дивіться, мене теж це дуже турбує. Тому що, як робиться розрахунок? Відповідно до внесків людини в Пенсійний фонд, так і зробили розрахунки. І зрозуміло, що люди сьогодні, селяни, особливо селяни, працювали або за трудодні, або за невеликі, за копійки фактично. І тому в їхніх розрахунках і виявилась така невелика, невелика, мізерна, я би сказав, пенсія. І ми зараз працюємо над цим. Але в чому складність самої пенсійної системи, я сказав про це. Будь-яке підвищення, умовно кажучи на 100 гривень, тягне за собою десятки мільярдів. І притому, що вона зберігається дефіцитною, отут питання тільки в коштах. І повірте мені, що я розумію, наскільки людям важко сьогодні живеться, і я б дуже хотів саме таким людям допомогти. Але я розумію, що є загальний бюджет, і ми не можемо вийти за рамки того, що ми можемо виплатити. 1 березня буде відповідний перерахунок, і ми подивимося все, що зможемо зробити, саме перше – для цієї категорії українських пенсіонерів, я все розумію. Але, з іншого боку, коли є український шахтар, який працював

Я не говорю, що люди в селі працювали гірше, вони теж виконували свою роботу, але там була інша, несправедлива система, і тому цю справедливість потрібно повертати, але за одну хвилину це зробити неможливо, я говорю про це дуже відповідально. Дякую. два запитання ще надаємо у зв'язку з тим, що було затягування, це Заставний зараз, і потім передає Гулак Купрієнку, і це заключні будуть запитання, колеги. На жаль, ми не встигаємо, не встигаємо, я і так вже виходжу за межі часу на кілька хвилин. Будь ласка, Заставний Роман. Шановні колеги, перш за все, не можу не скористатися такою можливістю і привітати всіх працівників місцевого самоврядування із сьогоднішнім святом. Володимир Борисович, хочу вас особисто привітати з цим святом, оскільки, я вважаю, що це, в першу чергу, і ваше свято, як людини, яка є будівничим місцевого самоврядування, яка укріплює дух місцевим самоврядуванням. Володимир Борисович, хочу привітати і міських голів і подякувати їм за ту роботу, які представляють український парламент і працюють на місцеве самоврядування. Але, Володимир Борисович, хочу і знову ж повернутися до дуже болючої теми - це радгосп "Тернопільський". Більше року працюємо і, на превеликий жаль, кінцевого рішення немає. Дуже прошу вас особисто укріпити в цю віру і місцеве самоврядування, і український парламентаризм, щоб справедливість восторжествовала. Дуже прошу завершити роботу цієї комісії і дати можливість людям відчути захист зі сторони держави. Дякую вам. 11:11:31 ГРОЙСМАН В.Б. Подивимося, чим можливо прискорити те, що ви сказали. З вітанням дякую. Я от почав собі задавати питання: скільки у нас тут міських голів в парламенті? Домбровський був до 2002 року мером Вінниці, ні, до 2004-го, мером Вінниці. Сергій, скільки років?

Сергій – Хмельницький. Тобто лобі, лобі, лобі місцевого самоврядування достатньо серйозне. Колеги, я до чого вам це говорю? Ми маємо в 19-му році зробити процес реформи незворотній, в тому числі через зміни до Конституції України.

Засновник і основний акціонер "Нафтогазу" – Кабінет Міністрів. Керує "Нафтогазом" наглядова рада. 14 стаття Статуту "Нафтогазу" каже: "Винагорода посадовим особам виплачується виключно за рішенням наглядової ради". Питання: Коболєв і його поплічники отримали винагороду згідно рішення наглядової ради чи особисте було розпорядження? Друге. Всі тут бравурно доповідали, як Боголюбова і Коломойського арештували 5 мільярдів по всьому світу майно. Ганебно програли суд. Наслідок: більше 40 мільярдів Коломойському повернуть вже народних грошей в добавок до тих 184 мільярдів, які колись вивели. Питання, друге питання: чи буде Кабмін ініціювати стягнення оцих більше 40 мільярдів, які Коломойському повернуть, з тих недолугих посадових осіб, які подали отакий недолуго-дурнуватий позов? Дякую за ваше запитання. Перше: що стосується "Нафтогазу". Дійсно, ці виплати були рішенням… проведені рішенням наглядової ради, а не уряду. І тому, коли ми про це дізнались, ми прийняли певні обмеження, щоб не дати можливості нараховувати такі цифри. Я одразу звернувся на наглядову раду… Дякую. щоб вони зупинили це рішення, а вони є незалежні відповідно до законодавства. Але я наголошую на тому, що наступні… по-перше, ми обмежили, наступні контракти будуть зовсім по-іншому. По-друге, я не знаю, ні про які 40 мільярдів, які ми…

суд прийняв відповідне рішення і далі йде апеляційна інстанція. Хочу вам також сказати, що цим питанням опікується сам банк, а не уряд, уряд не приймає там жодних рішень як сторона. Але наголошую на тому, що все, що належить українській державі, українським громадян, якщо буде доведено провину в будь-якому кримінальному проваджені, має бути повернуто державі. Ми за це судимося з усіма, в тому числі з росіянами, по світу… активи яких по світу вже заарештовано, і далі будемо йти для того, щоб захищати інтереси. Взагалі дуже багато судів. Я хочу вам сказати, от я дивуюся від того: "Нафтогаз", державна компанія, подали в суд на уряд України, щоб ми їм повернули 56 мільярдів компенсації між ринковою ціною і тією, що ми понижену встановлюємо. Ну, де здоровий глузд? Де здоровий глузд менеджменту державної компанії? Я їм про це вже сказав, ми будемо захищати інтереси держави і жодних оцих 10-мільярдних, 50-мільярдних збитків ми недопустимо. І я буду все робити для того, щоб об'єднати кращих юристів від імені уряду України для того, щоб захищати інтереси держави. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, давайте разом, згуртовано подякуємо уряду за участь у нашій роботі, участі в "годині запитань до Уряду". Володимире Борисовичу, дякую вам, дякую всім членам уряду за участь в роботі сесії.